Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Dražen Jurković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. podnesem prijedlog Zakona o sanitarnoj inspekciji. Dakle ustavna osnova za donošenje Zakona o sanitarnoj inspekciji sadržanoj u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske. Aktualnim Zakonom o sanitarnoj inspekciji određeni su poslovi, ustrojstvo, način rada, ovlasti, dužnosti tijela državne uprave koja obavljaju i poslove sanitarne inspekcije te posebni uvjeti za postavljanje u zvanje sanitarnih inspektora. Istim zakonom propisano je da nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi obavlja sanitarna inspekcija te da sanitarni nadzor obuhvaća nadzor nad osobama i djelatnostima, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi. Višegodišnja primjena važećeg zakona, njegova analiza te uočeni nedostaci, brojne promjene u zakonskim i podzakonskim propisima iz nadležnosti sanitarne inspekcije, dopustite da spomenem Zakon o kemikalijama, Zakon o biocidnim pripravcima poglavito Zakon o hrani, Zakon o genetski modificiranim organizmima, Zakon o zaštiti od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja uključujući zakonodavne promjene na drugim područjima te vrlo dinamičan proces pristupanja Republike Hrvatske rezultirali su potrebom za izradom novog suvremenijeg i europskim standardima prilagođenog Zakona o sanitarnoj inspekciji. Predloženi Zakon o sanitarnoj inspekciji ima za cilj unaprijediti postojeći sustav, omogućiti učinkovitije postupanje sanitarne inspekcije, viši stupanj koordinacije kroz organizaciju sanitarne inspekcije na državnoj razini što su ujedno i zahtjevi koje je pred Republiku Hrvatsku postavila Europska unija. Predloženim zakonom uređuju se inspekcijski poslovi, ustrojstvo i način rada sanitarnih inspektora. Predloženim zakonom propisano je da poslovi inspekcijskog nadzora se obavljaju nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi iz područja sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane uključujući i genetski modificirane organizme, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje i stavljanje na tržište kemikalija i biocidnih pripravaka, zaštite od buke, zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja te da se isti obavlja nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima i opremom i osobama koje obavljaju gospodarstvene djelatnosti, djelatnosti na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije te djelatnosti prometa i na ostalim javnim mjestima. Ono što je bitna izmjena to je da predloženi zakon predviđa ustroj sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi što do sada nije bio slučaj. Takav ustroj će zasigurno doprinijeti kvalitetnijoj provedbi odgovarajućih propisa, boljoj i učinkovitijoj organiziranosti i koordiniranosti i nadzoru nad radom sanitarne inspekcije, a također time se ispunjava i uvjet uredbe 882/2004 Europske zajednice. Promjene u sustavu nužne su radi ispunjavanja zahtjeva za pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Predloženim zakonom također se uvodi središnji informacijski sustav sanitarne inspekcije. Uvođenje središnjeg informacijskog sustava jamči objedinjavanje sustava upisnika, registara, računalnih programa i osigurava učinkovit pristup informacijama, predstavlja potporu pravodobnom donošenju odluka i garantira učinkovito upravljanje svim segmentima sanitarne inspekcije. Novina u zakonu je i u uvjetima za prijem sanitarnih inspektora. Do sada su postavljeni uvjeti onemogućavali popunjavanje radnih mjesta sanitarnih inspektora posebice za rad na graničnim prijelazima. Doktori medicine izjednačeni su s ostalim strukama, smanjen je broj godina radnog iskustva, a predviđena je i mogućnost da poslove sanitarnog inspektora po potrebi može obavljati bilo koji sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi što do sada nije bio slučaj. Ovim se zakonom po prvi puta predviđa i mandatna kazna na licu mjesta. Za sve povrede propisanih uvjeta odnosno nepoštivanje odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz područja inspekcijskog nadzora što će doprinijeti njegovoj učinkovitosti. Naime do sada su sanitarni inspektori bili gotovo u nemogućoj situaciji naplaćivati kazne na licu mjesta jer su kazne koje su propisane izuzetno niske i propisane samo za pojedine situacije. Također je potrebno naglasiti da sadašnjom organizacijom sanitarne inspekcije zamijećena je nedostatna opremljenost, nedostatna količina sredstava za provođenje, uzorkovanje stručnih vještačenja i analiza kao i informatičku i komunikacijsku opremljenost po pojedinim županijama. U određenom broju županija već dulji niz godina sanitarna inspekcija nema sredstava za uzimanje uzoraka hrane, vode za piće, predmet opće uporabe već kontrolu stanja na terenu zasnivana na procjeni situacije ili pak vlastitom iskustvu što se sve češće pokazuje nedostatnim. Navedeni nedostaci dovodili su u neravnopravan položaj pojedine građane Republike Hrvatske u smislu zaštite zdravlja i osiguranja u jednačenih uvjeta za život. Za kvalitetan nadzor u Republici Hrvatskoj potrebno je uzeti godišnje u odnosu na broj stanovnika minimalno 22 tisuće 500 uzoraka hrane, vode i predmeta opće uporabe izvršiti oko 200 vještačenja na raznim područjima nadzora. Polovica inspektora u županijama također nije opremljena računalom, telefaksom ili mobilnim telefonom dok dvije trećine nema pristup elektroničkoj pošti ili internetu što u mnogome umanjuje brzinu reakcije inspekcije u kriznim situacijama. Sukladno navedenom za provedbu ovoga zakona u prvoj proračunskoj godini biti će potrebno izdvojiti 50 milijuna kuna za plaće inspektora, 7 i pol milijuna kuna za nabavku vozila, 16 milijuna kuna za uzrokovanja i vještačenja i 2,5 milijuna kuna za opremu, 3,5 milijuna kuna za nabavku i instalaciju središnjeg informacijskog sustava komunikacijske opreme kao i informatičko i telekomunikacijsko umrežavanje službe, te 4,5 milijuna kuna za urede, opremu, namještaj i uredski materijal. Osiguravanjem sredstava omogućit će se ujednačen nadzor na cjelokupnom području Republike Hrvatske kao i u svim područjima nadzora sanitarne inspekcije. Obzirom da se radi o zakonu kojim se usklađuje zakonska regulativa sa propisima Europske unije sukladno članku 161. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažemo da se zakonski prijedlog donese po hitnom postupku. Zahvaljujem se. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Za europske integracije? Za zdravstvo i socijalnu skrb? Predsjednik Odbora gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala. Štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj devetoj sjednici razmotrio je Prijedlog Zakona o sanitarnoj inspekciji s Konačnim prijedlogom zakona kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Članovi odbora podržali su donošenje ovog zakona koji će unaprijediti postojeći zdravstveni sustav, omogućiti učinkovito postupanje sanitarne inspekcije, te viši stupanj koordinacije kroz njeno centraliziranje na državnoj razini. Analiza višegodišnje primjene važećeg zakona upozorili su članovi odbora ukazuje na mnoge nedostatke posebno s obzirom na ustroj sanitarne inspekcije i njenu nedostatnu materijalnu opremljenost. Sanitarna inspekcija ističu članovi odbora predstavlja jedan od stupova društva i štiti narodno zdravlje, a njena zadaća posebno je došla do izražaja tijekom Domovinskoga rata koji je prošao bez ijedne značajnije epidemije. Upravo stoga je ovaj zakon istaknuto je u raspravi izuzetno važan zaštitu zdravlja ljudi i očuvanja ukupnog zdravstvenog standarda. U nizu novina koje predviđa ovaj zakon značajna novina je ustroj sanitarne inspekcije unutar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a po mišljenju članova odbora centralizirana sanitarna inspekcija doprinijet će kvalitetnoj provedbi propisa, ali i nadzoru nad radom sanitarnih inspektora. Uvođenjem središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije omogućiti će učinkovito upravljanje svim segmentima sanitarne inspekcije. Definicijom javno zdravstvenog interesa istakli su članovi odbora po prvi puta u našem zakonodavstvu riješit će se pitanje nadležnosti što će također olakšati postupke inspektoru vezane uz predstavke građana. U raspravi je upozoreno kako su do sada postavljeni uvjeti za prijem sanitarnih inspektora u znatnoj mjeri omogućavali popunjavanje tih vrlo važnih radnih mjesta. Kako je nedostatak liječnika prisutan problem, predloženim zakonom doktori medicine izjednačeni su s ostalim strukama, te je ponuđen širok spektar stručnjaka koji mogu obavljati poslove sanitarnih inspektora. Kvalitetan iskorak, učinkovitost i provođenja inspekcijskog nadzora predstavlja po mišljenju članova odbora po prvi put predviđena mandatna kazna koja se može izreći za prekršaj na mjestu i izvršenju prekršaja. Osiguravanjem sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona postići će se između ostalog zadovoljavajuća materijalna opremljenost sanitarne inspekcije i omogućiti ujednačen nadzor na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučiti predložiti Hrvatskom saboru na usvajanju Zakon o sanitarnoj inspekciji u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice. Stavljanje Prijedloga Zakona o sanitarnoj inspekciji sa Konačnim prijedlogom Zakona na dnevni red Sabora za sve koji rade u toj službi sigurno bi trebao opravdati njihova iščekivanja da će biti bolje nego po ovome zakonu od 1999. godine koji je neprihvatljiv za obveze koje nas očekuju ulaskom u Sam predlagatelj navodi da dosadašnji zakon ne može udovoljiti zahtjevima koje sanitarna inspekcija treba vršiti prema zakonskim postavkama Mislim da je to dobro da se uvidjelo, ali je loše ako smo do sada radili po zakonskim odredbama koje nisu mogle osigurati da nas sanitarna inspekcija štiti od ugrožavanja našeg zdravlja i osigurava zdravu kvalitetu življenja. Raširenost svih mogućih mikroorganizama evo i u prethodnom zakonu je bila koji ugrožavaju naše zdravlje je vrlo prisutna u prirodi, sredinama gdje živimo, a posebno na mjestima gdje radimo. Zakonom koji je pred nama sanitarna inspekcija treba svojim nadzorom zaštiti zdravlje ljudi u sljedećim sredinama. Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnja i stavljanje na tržište hrane i GMO proizvoda, proizvodnja i stavljanje na tržite predmeta opće upotrebe, proizvodnja i stavljanje na tržište opasnih kemikalija biocidnih pripravaka, zaštita od buke i ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, te sanitarni nadzor na izgradnji objekta u svim gospodarskim djelatnostima. Sve ovo što propisuje novi zakon stajalo je i u obvezi i staroga, samo se postavlja pitanje kako je to rađeno. Iz navedenog u uvodu ovog materijala vidljivo je da su bile velike poteškoće da se ovi zadaci riješe u punom obimu. Ako krenemo od ustroja, a to da je sanitarna inspekcija bila u Uredu državne uprave, da su bili neadekvatno podmireni sa materijalnim sredstvima za rad, a i plaćama, odgovor je da nisu mogli u potpunosti djelovati na zaštiti Jedan od primjera je recimo Zakon o hrani gdje sanitarni inspektori koji rade u Uredu državne uprave nemaju nadležnost kontrole tih namirnica, nego samo sanitarni inspektori u ministarstvu. Vjerojatno sada kada uđu u Ministarstvo zdravstva da i to će biti. Za ono što su svakako najpotrebniji sanitarni inspektori, smatram da izvrše uzorkovanje po konstataciji iz ovog materijala, to je rađeno nedovoljno, osobito sa roba iz uvoza. Svi smo mi čitali i o piletini i o govedini iz Brazila koja po svojoj kvaliteti izgleda da je jedino mogla završiti na našem tržištu. Također uzorkovanje na granici, nedovoljno uzorkovanje na granici je i primjer igračaka koje dolaze u kontejnerima iz prekomorskih zemalja Dalekog istoka na kojima su problematične boje za zdravlje djece, igračke sa kojih dlačice otpadaju i s kojima naša djeca se igraju, nalazili smo također u našim trgovinama. govore kada se, sanitarni, kada se pronađe takva neka stvar u trgovini, e onda se pokrene velika akcija povlačenja toga, itd.. Međutim, sve se to dešava zbog nedovoljne sanitarne kontrole na granici, a što je također jedan od pokazatelja da služba u ovom ustroju nije u stanju da ih savlada i da nas kompletno zaštiti. Ja ću spomenuti još jedan od, ja ne kažem da je tu sanitarna inspekcija kriva ali čuti ćete što se može desiti ako se nedovoljno radi, odnosno ne vrši dovoljna kontrola. Jedan od najdrastičnijih primjera o kojem sam čitao korištenje diklordifenil drikloretana sintetskog insekticida koji je vrlo efikasan protiv svih vrsta insekata. Ali je to ujedno i kontaktni otrov sa izraženim djelovanjem na živčani sustav i izaziva paralizu ekstremiteta, grčeve i smrt. Nažalost takav preparat je koristila i jedna baka da bi unuke očistila od ušiju u kosi. Jedna je od tog tretmana umrla. Moram napomenuti da sanitarna inspekcija nadzire i provedbu zakona kojim se uređuje stavljanje na tržište i uporaba i biocidnih pripavaka. Ovo sve sam naveo da potkrijepim da dosadašnje ustrojstvo sanitarne inspekcije sigurno ne može zadovoljiti kriterije rada iste takve inspekcije u Europskoj uniji ali da i mi zaslužujemo veću zaštitu bez obzira kada ćemo u Europu. Ovim dosadašnjim i sami ljudi koji rade u ovoj inspekciji nisu zadovoljni, ali zato upozoravaju na ono što misle da nije dobro i u novom zakonu. Ja opet smatram da njihove primjedbe koje ću iznijeti, trebamo ozbiljno prihvatiti ili im dati odgovor sa obrazloženjem ili mijenjati postojeći prijedlog navedenog zakona. Prešao bih konkretno na neke članke, a to je recimo u članku 4. i 5. govori se o javno zdravstvenom interesu te taj pojam treba, smatra smatra se da taj pojam treba konkretnije definirati vezano za zaštitu zdravlja, populacije određenog područja ili cijele zemlje. Zašto? Zato što pojam populacije može se odnositi na jednoga, dva čovjeka, 100, 5 tisuća, 10 tisuća a iz iskustva znamo da i jedan čovjek može predstavljati opasnost za tisuće ako se pojavi kao uzročnik zarazne bolesti na mjestu gdje može biti Prema tome, u tom segmentu vjerojatno javno zdravstveni interes treba biti veći i treba više se raditi za sprječavanja određenih epidemija prema populaciji koja bi mogla biti zaražena. Analizom dosadašnjeg broja epidemija izazvanih namirnicama, kod nas nedvojbeno možemo zaključiti da su rizičnije namirnice pripravljene u ugostiteljstvu, školama, vrtićima, kod malih proizvođača.

To znači praćenja kontrola tijekom proizvodnje svih čimbenika izravno utječe na kakvoću i zdravstvenu ispravnost proizvodnje hrane. U realizaciji kontrole pojedinaca koji rade u ovim uvjetima upravo smatram nezamjenjiva je i sanitarna inspekcija. Iz ovoga je vidljivo da jedan čovjek može ugroziti širu populaciju ako neadekvatno rukuje namirnicama ili je skriveni kliconoša koji kao takav nije dijagnosticiran i spriječeno mu je rukovanje sa hranom. Međutim, u isto vrijeme sanitarna inspekcija štiti ljude i njihovo zdravlje recimo od prevelike buke u postupku izdavanja dozvola za gradnju. Kako intervenirati kada pojedinac smatra da je ugrožen bukom, a ostali u zgradi ili okolnim objektima ne reagiraju. Kako ovdje tretirati javno zdravstveni interes u odnosu na populaciju? Taj dio treba svakako bolje objasniti i definirati kroz prateće akte jer će se time rješavati pitanje nadležnosti rada inspektora na pritužbe građana. To znači da ti inspektori ne troše se na neke, jer kažu imaju postupke koji se iz godine u godinu provlači jedno te isti ili kažem ugnjetava ili sa svojim primjedbama je prisutan a stvar nije takvoga obima da je to jedan neki javno zdravstveni interes. Člankom 14. uređuje se i hijerarhijski ustroj unutar sanitarne inspekcije koja postaje dijelom Ministarstva zdravstva što je sigurno dobro. Međutim, nije jasna razlika između pojedinih razina sanitarnih inspektora. Viši državni sanitarni inspektor, državni sanitarni inspektor, viši sanitarni inspektor i sanitarni inspektor. Vidljivo je iz zakona da svi mogu raditi sve a državni inspektori imaju pravo donošenje drugostupanjskog rješenja na prvostupanjsko rješenje sanitarnog inspektora i to bez prava žalbe, već samo uz mogućnost pokretanja upravnog spora. To je članak 32. Intencija je zakona da se sanitarna inspekcija ustroji isključivo pod Ministarstvom zdravstva, međutim, nisu dovoljno definirane i jedinice područne uprave, članak 14. stavak 9. i način njihovog funkcioniranja u odnosu na upravu. To je također pitanje koje se treba objasniti i definirati u pratećim aktima koje donosi ministar jer ovdje smo vidjeli ima glavni sanitarni inspektor, njegov zamjenik, šta znači to koje su to područne uprave, kako će biti tu hijerarhija i tko će biti kome odgovoran. Mislim, jer svaka centralizacija sigurno može dovesti do toga da oni u centrali što se radi da često puta se ne vidi dole i neki provedbeni akti zastaju upravo zbog te nedovoljne koordinacije. Tako da te područne uprave mislim da ih treba bolje definirati pratećim aktima koje će vjerojatno donijeti ministar. I za kraj, mislim još jedno ovako bitno pitanje a to je uvjeta prijema sanitarnog inspektora koji je do sada bio prepreka da se popune radna mjesta posebno za rad na graničnim prijelazima govorio govorio sam sve što se upravo i dešavalo zbog nekvalitetnoga i nedovoljnoga inspekcijskog pregleda na granicama. na granicama. Proširenje sa više struka koje mogu biti sanitarni inspektor, mislim, ističu se ovdje posebno doktori medicine, mislim da je dobro, ali smatram da i uz mnoga druga zanimanja, ja bih dodao i mogućnost da i doktori veterinarske medicine mogu raditi u sanitarnoj inspekciji. Sve to će sigurno omogućiti lakše popunjavanje ovih mjesta i kvalitetnije obavljanje posla. Poslove običnog i državnog sanitarnog inspektora može obavljati osoba sa navedenim diplomiranom strukom koja je navedena 12 mjeseci rada u struci i položenim stručnim ispitom. Međutim, za poslove višeg državnog i višeg sanitarnog inspektora uvjet je 5 godina rada u struci. To sam čuo a i osobno smatram od ljudi koji rade mislim da bi tu trebalo dodati da od tih pet godina bi tri godine trebalo biti rada na poslovima sanitarne inspekcije. Sada je bilo u starom zakonu pet godina rada u sanitarnoj inspekciji. Mislim da ne mora tako strogi kriterij, ali ipak da netko bude viši državni inspektor ili viši sanitarni inspektor. Mislim da bi bilo dobro da provede jedno vrijeme u toj struci, jer pet godina je mogao netko raditi ne znam na građevinskoj, u građevinskoj nekoj firmi, pa da dođe sad najednom za višeg državnog inspektora jer ima pet godina rada u struci. Dobro je zato da popunimo ta mjesta, ali je isto tako važno da bude s kvalitetnim ljudima koji znaju svoj posao i u kojem su se poslu prethodno i dokazali kao takovi. I sasvim na kraju, zakon nam je potreban smatram da zaštitimo ljude, ali i da stvorimo uvjete rada sanitarne inspekcije. Ali ovo što je u uvodu rečeno koliko se malo radilo i koliko je malo tih bilo inspekcijskih kontrola zbog nemogućnosti, jer nisu novci bili itd. Mislim da to ne smijemo više dozvoliti, jer s time nećemo ni stvoriti uvjete rada ove naše inspekcije kao što radi sanitarna inspekcija. U Europi nećemo biti sigurno kompatibilni sa tom sanitarnom inspekcijom. Zato na kraju će klub SDP-a podržati ovaj zakon uz nadam se i predložene primjedbe koje sam iznio, a koje su primjedbe i same struke. Hvala Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala. nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi, te obuhvaća nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi. Prema Zakonu o sanitarnoj inspekciji “Narodne novine“ 27/99 određeni su poslovi ustrojstvo, način rada, ovlasti i dužnosti tijela državne uprave koji obavljaju poslove sanitarne inspekcije. Pa koji su to poslovi, koji je to nadzor dozvolite mi da ukratko ih ponovim da bi se vidjela širina područja koja pokriva ovaj zakon i značaj sanitarne inspekcije kao što reče predsjednik kluba koja treba biti stup društva. U svakom slučaju zakonom je propisano dakle provedba mjera za sprječavanje suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnjom, nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe, ispunjavanje sanitarno-tehničkih higijenskih uvjeta u postupku izdavanja građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole za građevine za koje se prema posebnom posebnom propisu ne izdaje građevna dozvola tijekom gradnje, te u postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine koje podliježu sanitarnom nadzoru. Dakle, nadzor nad izvorima ionizirajućih i neionizirajućih zračenja, provedbom posebnih mjera zaštite na radu zaposlenih i ostalog pučanstva koji su u tijeku rada ili pod drugim uvjetima izloženi djelovanju ionizirajuće, neionizirajućeg zračenja u skladu s propisima o zaštiti od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Proizvodnjom i prometom lijekovima, medicinskih i homeopatskih proizvoda, proizvodnjom i prometom otrova, provođenjem mjera za zaštitu od buke, nadzor nad vodom za piće, te dijelovima građevina i uređajima za opskrbu vodom za piće, otpadnim vodama i krutim otpadom, te građevinama i uređajima za njihovu obradu, odlaganje i otklanjanje. Građevinama, postrojenjima i prostorom, prostorijama, uređajima i opremom osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga športa i rekreacije, te djelatnosti prometa i na ostalim javnim mjestima. Osobama zaposlenim na radnim mjestima na kojima mogu s obzirom na svoje zdravstveno stanje ugroziti zdravlje ostalog pučanstva. Nadzorom provedbe mjera zaštite pučanstva od štetnog djelovanja duhanskih prerađevina. Nadzor na sanitarnim čvorovima u građevinama, ekshumacijom i prijenosom umrlih osoba koje se obavlja na području Republike Hrvatske i nad prijenosom umrlih osoba preko granice. Dakle, iz narečenog posve je razvidno koliko široko područje, neću reći teren jer nekako nogometna terminologija nam baš ne ide u zadnje vrijeme pokriva ovaj zakon ali i koliki je značaj iste. Ali sa analizom višegodišnje primjene postojećeg zakona su se uočili određeni nedostaci. Ja bih rekao kao prvi može se reći da je ovaj zakon zastario. Zašto? Zato što je već rečeno da su doneseni brojni zakoni, dakle novi Zakon o kemikalijama, rečeni Zakon o biocidnim pripravcima, Zakon o otrovima i Zakon o hrani i Zakon GMO itd. sigurno da to dakle nije na neki način usklađeno. Drugi momenat koji je spomenut već ovdje danas su nedostatna materijalna sredstva koja su uvijek pitanja. Dakle, sredstva za provođenje uzorkovanja hrane, vode i ostalih uzorkovanja sigurno da su nedostatna i tu su se uočile izuzetne razlike i od županije do županije. A treći značajan i informatička opremljenost naravno itd. A treći momenat koji je isto tako nedostatni kadrovi u sanitarnoj u sanitarnoj inspekciji. U našoj zemlji na neki način djeluje oko 120 inspektora, a po nekim normativima bi bilo potrebito na 15000 stanovnika jedan inspektor. Dakle, i to je jedan od momenata koji je isto vrlo važno naznačiti. Sve to naravno rezultira potrebom izrade novog suvremenog europskim standardima prilagođenog zakona i koji je sada pred nama. Upravo radi toga ima za cilj unaprijediti ovaj zakon predloženi, postojeći sustav, omogućiti učinkovitije postupanje sanitarne inspekcije, viši stupanj koordinacije i kroz organizacije sanitarne inspekcije na državnoj razini. A to su naravno i zahtjevi koje je Europska unija postavila pred Republiku Hrvatsku i koji će klub Hrvatske demokratske zajednice naravno podržati. E sad, koji su to bitni momenti, bitne promjene koje donosi predloženi zakon. Ja bi ih na neki način svrstao pod šest točaka. Prvo je glede ustroja. Dakle, što je rekao kolega do sad su uredi državne uprave bili nadležni u tom dijelu. Ali predloženi zakon predviđa ustroj sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi što do sada nije bio slučaj. Zasigurno da će takav ustroj doprinijeti kvalitetnijoj provedbi određenih odgovarajućih propisa i boljoj i učinkovitijoj organiziranosti, koordiniranosti, nadzoru nad radom sanitarne inspekcije. Bit će to na neki način jedna ajmo reći centralizirana, možda nije riječ ali u svakom slučaju je to slučaj. Dakle, a potrebito je spomenuti da se naravno s time ispunjava i onaj momenat iz strategije za jačanje sanitarne inspekcije CARDS 2002. godine. Drugi momenat je dakle da se uvodi središnji informacijski sustav sanitarne inspekcije što je također implementacija iz naprijed navedenog projekta … /Govornik središnjeg informacijskog sustava jamči objedinjavanje sustava upisnika registara. Čuli smo i kod nekih ranijih zakona koliko su važni registri i tako dalje. Zasigurno će unaprijediti ovo područje i doprinijeti boljoj učinkovitosti. Treća novina kao što smo čuli da se prvi puta definira u našem zakonodavstvu javno zdravstveni interes kako bi mogli olakšati sanitarnim inspektorima djelovanja u smislu predstavki građana i tako dalje. Mislim da je to vrlo važno spomenuti. Četvrta novina, ono što smo rekli nedostatni kadrovi, dakle prijem sanitarnih inspektora. Dosadašnji uvjeti su na neki način onemogućavali popunjavanje i tako dalje i vjerujem da ovaj momenat koji doktore izjednačuje sa ostalim da će doktore naravno obradovati jer u svakom slučaju drži da doktori mogu kvalitetno odraditi taj posao i konačno neka doktori jedanput isto nekoga kontroliraju da ne budu stalno predmet kontrole. Dakle to, to je bitno spomenuti. Nadalje želim reći evo kazne su isto tako spomenute. Dakle predviđa se mandatna kazna na licu mjesta za sve povrede propisanih uvjeta i one će biti veće. I to je bit, bitno spomenuti. Do sada su bile male pa oni mnogi koji su kršili zakon su na neki način ismijavali to i tako dalje. Držim da će ovaj momenat zasigurno doprinijeti učinkovitijom, učinkovitijem djelovanju sanitarne inspekcije. I šesto, dakle i još jedan momenat da se daje ovlast ministru nadležnom za zdravstvo da odradi i druge mjere koje nisu utvrđene zakonom u slučaju posebnih okolnosti. I možda sedmo reći da će potrebita biti sredstva naravno osigurati nekih 80 milijuna u prvoj godini provođenja. To je uvijek kod svakog zakona je potrebito reći, a i držim da je ovaj predloženi Zakon o sanitarnoj inspekciji dakle uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji te će dakle omogućiti učinkovitu provedbu zakonodavstva iz nadležnosti sanitarne inspekcije koji se usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije i

pitanja i primjedaba. Pa evo telegrafski. Prije svega predlagatelj nas nije uvjerio da ovaj zakon unapređuje sustav sanitarne inspekcije niti nas je uvjerio da osigurava viši stupanj kordinacije ove inspekcije. To moramo odmah na početku reći. Drago nam je da je predlagatelj konačno shvatio da ova služba spada pod Ministarstvo zdravstva jer joj je i temeljni cilj zaštititi zdravlje ljudi. Predlagatelj nas jeste uvjerio da u ovom trenutku sanitarni inspektori nemaju sredstva za uzimanje uzoraka već da odluke donose temeljem vlastitog iskustva i osobnih procjena što je žalosno. Više nego žalosno. Ali zato idemo sada u drugu krajnost. Predlagatelj nas nije uvjerio da je potrebno odjednom kupiti stotinu automobila. A jučer nismo imali niti za uzorkovanje. Nije nas uvjerio da treba za uređenje ureda u 20 županija utrošiti prosječno 250 tisuća kuna po županijskom uredu kad znamo kolika je cijena jednog računala, uredske opreme onda nam se čini da je to jako puno. Također nas nije uvjerio da treba izdvojiti čak pola milijuna EUR-a za informacijski sustav. Nadalje predlagatelj nam nije objasnio u članku 14. da li su glavni sanitarni inspektor i njegov zamjenik političke funkcije ili stručne funkcije. Dapače ne znamo da li se do glavnog inspektora dolazi javnim natječajem ili na neki drugi način. Vidimo kako se dođe do njegovog zamjenika. Ali kako se do prvog čovjeka dođe e to nitko ne zna. U istom članku 14. stavak 8. nije nam jasno koji je odnos viših sanitarnih inspektora i viših državnih inspektora u odnosu na one nazovimo ih niže. ne viši državni, državni inspektor sa na primjer godinom dana staža u struci, kolege ne u inspekciji, u struci biolog arhitekt odlučuje u drugom stupnju o odluci svog kolege višeg sanitarnog inspektora iz županije koji ima 20 godina rada u inspekciji. To nam se čini nevjerojatnim. Po ovom prijedlogu čini se mogućim. Članak 15. govori da svi ovi profili struke mogu raditi sve. Ma kolega liječnik zna sve o zaraznim bolestima. Kemičar o kemikalijama. Ali liječnik o kemikalijama gotovo ništa i obratno. Arhitekt o građevinama, o građevinskim materijalima. Liječnik i kemičar vrlo malo o tome. Zar ćemo trebati sad imati 6 sanitaraca da zajedno izađu, da budu kompletni? Mislim da smo malo preširoko razvukli struke koje mogu obnašati i raditi ovaj posao. Dakle bezbroj struka mogu u sanitarnoj inspekciji raditi ili je možda bila intencija predlagatelja da se u biti u praksi ne mijenja puno toga jer smo negdje zaposlili ove ili one ljude pa dajmo ih zadržimo umjesto da smo sve stroži, sve kritičniji, sve strože kriterije mi ovdje čini mi se jako puno toga činimo činimo na štetu sanitarne inspekcije. Dapače ovim Bogom dati ljudi su i čak nepogrešivi jer u članku 32. govori se da se protiv prvostupanjskog rješenja koje je donio državni sanitarni inspektor ne može žaliti već se može pokrenuti isključivo upravni spor. Kolegice i kolege ovdje se radi o jednom vrlo, vrlo značajnom zakonu. Ovaj zakon ima za cilj pokriti jedno od najdinamičnijih područja u svim ljudskim aktivnostima. Svi znamo koliko smo raspravljali prije dvije godine, evo dio nas ovdje sjedi već duže vremena, o genetski modificiranim organizmima. Prije pola sata o novim zaraznim bolestima. Svi znamo koliko brzo napreduje znanost u tim područjima i koliko je teško pratiti ta područja. Sanitarni inspektor koji je završio školovanje prije 20 godina, koliko on znade o genetski modificiranim organizmima? Ja vas pitam. Da li smo ovim zakonom osigurali sredstva za njihovu trajnu edukaciju, što je po meni temeljno, najvažnije i jedino važno. Kako se obavlja ta njihova edukacija? Tko ju nadzire? O tome niti jedna riječ. Kad se govori o okolišu onda u Europi ćete vidjeti sve više članaka vrlo zanimljivih na tu temu i utjecaj okoliša na zdravlje. Nije to kolegice i kolege više samo okoliš na radnom mjestu, onaj na ulici, u školi. Vjerovali ili ne, danas je najkontaminiraniji i najopasniji okoliš okoliš u vašem i mome domu. Ne zato što smo parlamentarci, nego zato što živimo na jedan specifičan način. Dok su, kolegice i kolege naše bake od kemikalija u kući imale samo sapun, nazovimo to kemikalijom, naše su majke počele rabiti deterdžente i omekšivače da bi vi, naša generacija, a pogotovo generacija naše djece kad otvorite ormar onda imate stotine kojekakvih sprejeva. U svaku reklamu ide jedan sprej, losion, mast, gel, ne znam što sve ne. Da li je to moguće jednostavno pratiti? Apsolutno da nije, ali zato sve više alergijskih bolesti, sve više respiratornih bolesti, sve više genetskih malformacija zbog tih i takvih tvari koje primjenjujemo svaki dan, a da i ne znamo što radimo u našoj kući. A mi ovdje i ne spomenusmo da treba ovim ljudima omogućiti da se doškoluju i da trajno prate sve ono što treba znati poznavati u ovom području. Kad bi danas trebalo dati ocjenu ovom zakonu, ja bih mu dao prolaznu ocjenu, ali je veliko pitanje da li bi to bilo tako i za 2, 3 ili 4 godine. Budimo objektivni. Evo, mislim da sam bio vrlo jasan i molio bih da nam odgovorite na ova neka pitanja. Hvala Hvala. 2 ispravka netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang prvi. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa, evo kolega je jednim ovako površnim interpretiranjem ovog zakona zapravo izrekao čitav niz netočnosti. Ja ću ispraviti koliko stignem. Kaže predlagatelj, citiram, nas nije uvjerio da će ostvariti bolju koordinaciju ovim zakonom. Pa naravno da će ostvariti bolju koordinaciju jer po prvo puta, ali po uzusu europskih propisa imamo centraliziranu inspekciju u ministarstvu koje postaje odgovorno. odgovornost je centralizirana ne više distancirana. Zatim, nije nas uvjerio da treba izdvojiti toliko novca za poboljšanje sustava. Dapače, u tekstu zakona imate točno precizirane normative koliko inspektora, koliko vozila, koliko uzrokovanja. Prema tome, točno po cijeni puta usluzi možete izračunati da zakonodavac predvidio dovoljna sredstva. Pita, prema članku 15. tvrdi da će 6 sanitaraca ići zajedno. Neće, svaki će ići prema svojoj profesiji kao što je to bilo i do sada, samo su sada te profesije prilagođene novim dodacima. Na kraju, da li smo osigurali trajnu edukaciju, kaže zakonodavac to ne tvrdi. Imate lijepo u članku 17. da je obveza uprave Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i trajna edukacija i osposobljavanje i stručno usavršavanje sanitarnih inspektora, dakle zakonodavac je odgovorio na vaša pitanja koja vi iskrivljujete. Hvala. Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ja isto tako konstatiram da je kolega izrekao više netočnosti, ali evo samo ova prva gdje je kazao da ovim zakonom nećemo ga uvjeriti da je bolja koordinacija i efikasniji rad inspekcije. To apsolutno nije točno i upravo ovaj zakon radikalno mijenja cijelu priču u smislu da se inspekcije ustrojavaju kao jedna posebna uprava unutar Ministarstva zdravstva, znači da se i podaci inspekcijskog nalaza centraliziraju, da se uvodi jedna nova baza podataka i to je upravo u skladu sa standardima Europske unije, posebno kad je u pitanju sigurnost hrane gdje na tome se upravo i inzistiralo i u mjerilima tijekom pregovora. Također, druga stvar koja je izrečena ovdje da se sanitarnom inspekcijom može baviti bezbroj struka i da svi mogu raditi sve. To nije točno. sanitarna inspekcija u svom opisu posla ima veliki broj zadaća, od sigurnosti hrane, ne znam do ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, postrojenja itd., itd. što i zahtjeva veliki broj specijaliziranih znanja, odnosno veliki broj struka, a opis poslova je dio sistematizacije, ustroja i načina rada inspekcije, što jasno ovim zakonom ni ne treba biti detaljno regulirano. Za Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će donošenje zakona o sanitarnoj inspekciji. Mi smatramo da je donošenje ovog zakona izuzetno važno jer stanje u sanitarnoj inspekciji danas nije ni sjajno ni bajno i daleko je od idealnog. Naime, poznato je da već dulji niz godina sanitarna inspekcija u određenom broju županija nema sredstava za uzimanje uzoraka hrane, vode za piće i predmeta opće uporabe pa stanje na terenu kontrolira vlastitim procjenama temeljenim na iskustvima Zbog toga su i građani Hrvatske dovedeni u neravnopravan položaj u smislu zaštite zdravlja i osiguranja ujednačenih uvjeta za život. Zbog toga pozdravljamo donošenje ovog zakona jer upravo ovaj zakon treba osigurati jedan potpuno novi sustav funkcioniranja sanitarne inspekcije koja se bavi nizom djelatnosti, što su već kolege prije mene spomenuli. U pojedinim županijama 5 se inspektora koristi samo jednim službenim automobilom i to najviše 2 puta tjedno, dakle svaki zbog čega je inspekcija doslovce paralizirana. Čak polovina inspektora nema računalo, 2/3 je onih koji ga imaju, nemaju pristup elektronskoj pošti, odnosno internetu. Također, polovina inspektora nema telefaks ili mobitel, a generalno je slična situacija i u osnovnoj opremljenosti uredskim namještajem i priborom. To svakako umanjuje brzinu reagiranja u kriznim situacijama i naravno ukoliko želimo imati efikasnu inspekcijsku službu, a to nije primjer samo sanitarne inspekcije no ona je specifična zbog toga što je organizirana na način da njome upravljaju uredi državne uprave, onda svakako toj inspekciji moramo dati instrumente u ruke da mogu obavljati kontrolu na terenu. Kako bi se postojeća sanitarna inspekcija dovela u kakav-takav red i u normalno stanje, sigurno da je potrebno izdvojiti i značajna financijska sredstva. Prema prijedlogu ovog zakona, ne računajući plaće inspektora, potrebno je 7 i pol milijuna kuna da se nabave vozila dakle da svaka županija odnosno sanitarna inspekcija u županiji dobije još četiri dodatna vozila te je potrebno još 26,5 milijuna kuna za opremu, za sanitarno uzorkovanje i vještačenja te računala i ostalu opremu koja im je potrebna. Najveća novost koju donosi novi Zakon o sanitarnoj inspekciji je prebacivanje sanitaraca iz okrilja državne uprave dakle na lokalnoj razini pod ingerenciju Ministarstva zdravstva. Pokazalo se do sada kroz niz slučajeva da sanitarna inspekcija u okviru lokalne državne uprave ne funkcionira onako kako da su im nadređeni predstojnici državne uprave u područnim jedinicama, da neki od njih nemaju pretjerano sluha za potreba službe sanitarne inspekcije, mada i onaj novac koji se transferira za njihov rad završi u nekim drugim projektima ili u nekim drugim odjelima. Postojeći zakon kaže da inspekcija iz svog budžeta plaća uzorkovanje hrane, vode ili predmete opće uporabe u slučaju da se nalaz pokaže negativnim, no iz tog razloga i zbog nedostatka sredstava inspekcija to radije preskače, a ista ta odredba se ne mijenja u novom zakonu. I naš prijedlog iz kluba HSS-a bio bi da se svakako to to promijeni, jer nam je važno imati efikasnu inspekciju koja će moći provoditi kontrole, a ne koja će se bojati provoditi kontrole zato što zna da će to kasnije morati platiti, a da nema dovoljno novaca. Značajno se pojednostavljuje primanje graničnih sanitarnih inspektora u službu i to je radno mjesto za koje do sad nije bilo prevelikog interesa zbog toga što su bili previsoki kriteriji. Potencijalni sanitarac na granici sad više ne mora biti samo doktor medicine, specijalist preventivnih grana, nego može biti i inženjer biokemije, prehrambeni inženjer i Naravno da je upravo ta granična sanitarna inspekcija izuzetno važna i mi pozdravljamo ovakvu promjenu odredbe zakona zbog toga što upravo sanitarna inspekcija kontrolira na granici ono što ulazi u Hrvatsku, a svjedoci smo da zbog različitih trgovinskih ugovora koji su potpisani koješta ulazi u Hrvatsku, da se godišnje nađe na granici oko 100 problematičnih proizvoda. Oni uglavnom u Hrvatsku dolaze iz Europske unije, a u Europsku uniju dolaze iz Kine, a u toj istoj Kini u samo nekoliko mjeseci je zatvoreno 200-tinjak tvornica koje su upotrebljavale u svojim procesima industrijske kemikalije koje su opasne za zdravlje. Dakle, možda ponekad i ne cijenimo dovoljno to što sanitarna inspekcija u početku stvari sprječava da takvi štetni proizvodi dođu na naše tržište. Najčešći razlozi za zabranu uvoza proizvoda ili njihovo povlačenje s polica su neispravne konzerve, plijesan, povećana koncentracija bakterija ili pesticida što je bio slučaj kod nekih krušaka, zabranjenih bojila i posebno aditiva. Nakon samog pregleda proizvoda i dokumentacije sanitarna inspekcija obavlja i laboratorijske analize. Ako se pokaže da proizvod nije ispravan, on se vraća pošiljatelju ili se uništava o trošku uvoznika. Ono što mi smatramo da je nužno uspostaviti jest baza podataka uvoznika koji imaju te sumnjive proizvode, jer se oni očigledno sa svakom pošiljkom ponovno javljaju kao recidivisti. Naravno da važnu ulogu u tom cijelom procesu ima Agencija za hranu, ali i naši laboratoriji. Nas u HSS-u posebno zanima što skorija akreditacija laboratorija za analizu genetski modificiranih organizama. To je naime predviđeno i koalicijskim sporazumom. Poznato je da se mi zalažemo za zabranu sjetve i upotrebe genetski modificiranog sjemena, za zabranu proizvodnje takvih proizvoda, ali smo svjesni da takvi proizvodi ulaze u Hrvatsku. Mi u HSS-u inzistiramo da oni budu označeni, označeni, ali da budu strogo kontrolirani kako bi izbjegli bilo kakve nesporazume, a bilo je svakakvih vijesti tijekom proteklih godina. Pa sjećamo se da je i čelni čovjek osječkog laboratorija za kontrolu hrane čak bio i smijenjen, jer je objavio da pojedini proizvodi koji su stavljeni na tržište u Hrvatskoj sadrže GMO. Da ne bi špekulirali da li je on bio u pravu ili netko drugi, mislim da naši laboratoriji trebaju dobiti akreditaciju pa ćemo onda biti sigurni da javnosti pružamo pravu informaciju, ali da štitimo naše potrošače. Stoga, klub HSS-a se svakako zalaže za što skoriju akreditaciju GMO laboratorija, ali i svih onih laboratorija koji trebaju biti u u službi na raspolaganju ne samo sanitarne inspekcije, nego koji nam služe da ustvari kontroliramo proizvode koji se stavljaju na tržište. Inspektori svašta nalaze u robi koja dolazi iz drugih zemalja. Tu je bilo olova u mljevenom cimetu iz Indonezije, nedopustivog bojila u chili paprici iz Indije, enterobakterija u zubatcu iz Argentine, nedopuštene koncentracije željeza u maslinama iz Grčke, pesticida u kruškama iz Italije i moglo bi se tu još koješta nabrajati. Dakle, inspekcija kontrolira onu hranu koja nije proizvedena u Hrvatskoj i uvozi se, dok proizvođač u Hrvatskoj odgovara za hranu koju stavlja na tržište. I zbog toga, poučeni iskustvom, mi u HSS-u i ovim putem poručujemo "kupujte hrvatsko". **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

razvidno da je dosadašnji rad sanitarnih inspekcija po županijama i Državne sanitarne inspekcije pomalo bio insuficijentan što se i neizravno priznaje i što se neizravno ovdje iskazuje za govornicom. Zbog toga je sasvim opravdano da je ovaj zakon došao u saborske klupe i nosi oznaku "E" dakle europski zakon kojim se usklađuje odnosno Zakon o sanitarnoj inspekciji s europskim zakonima koji su ovdje i navedeni na kraju ovoga prijedloga. Kada promotrimo pomno točke i članke u ovome zakonu onda je ono što je osnovno, što je temeljno, a to je članak 4. u kojemu piše da je javno zdravstveni interes provedba mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja i/ili cijele države. Iz ovoga da kažem temeljnog članka proizlazi sve, svi daljnji članci i ono što je dalje narečeno u ovim člancima. posebno osvrnuo da, prije svega možda unatraške, na ustrojstvo, ustrojstvo uprave za sanitarnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo dalje uprava, u kojemu je pobrojano počevši od ravnatelja uprave, glavnog inspektora, viših inspektora, inspektora viših državnih inspektora državnih itd. Mislim da se ovdje moglo naći mjesta s obzirom da je u članku 4. rečeno da se sanitarna inspekcija odnosi na područja i na cijelu Hrvatsku, a s obzirom na određene specifičnosti od nekih područja, da se može i po područjima, dakle po regijama postaviti inspektor, dakle inspektor za Slavoniju i Baranju, inspektor za Dalmaciju, za Gorski Kotar, Primorje itd. Prema tome mislim da bi se time povećala i jedna učinkovitost, ali bi se ispoštovala i specifičnost svake od ovih regija po po pitanjima djelokruga rada sanitarne inspekcije. U člancima u kojima se opisuje upravo to, djelokrug rada sanitarne inspekcije i obim i vrsta poslova, ne nalazim da se sanitarna inspekcija brine, iako je rečeno da je to javno zdravstveni interes, zagađenje zraka i vode. Jasno da se tu možda preklapa nadležnost Ministarstva za zaštitu okoliša sa sanitarnom inspekcijom, ali ako vam navedem samo primjer, jedan primjer ili više primjera, a počevši od onog od onog potočića pored Karlovačke pivovare ne znam tko je za to nadležan bio, pa nadalje jedne asfaltne baze koja je usred grada Broda, Slavonskog Broda koji ima 80 tisuća stanovnika zagađuje zrak ili jedne mazut toplane i više njih u samom središtu evo toga, nesretnog Slavonskog Broda gdje sasvim sigurno povećana količina sumpornog dioksida u zraku pa pitam da li ovdje u ovim člancima o zaduženjima, pravima sanitarne inspekcije se treba uvrstiti i to, dakle zagađenje zraka i vode. Imamo mi nesretnu ambroziju o kojoj raspravljamo već da kažem svaka jedinica lokalne samouprave ima problematiku u kojoj su povećana količina alergena u zraku. Je li i to nadležnost sanitarne inspekcije i da li se i taj dio da kažem možda ako se preklapa sa nadležnostima Ministarstva za zaštitu okoliša možemo i tako reći ili da se zajedno sa djelatnicima iz tog ministarstva vrši uvid i sanitarna inspekcija po tim pitanjima, a ovdje to nije navedeno. Prema tome jasno je u članku 28. kaže ovako. Ako je u postupku inspekcijskog nadzora odgovarajući, odgovaraju nadzirani proizvodi uvjetima propisani zakonom i drugim propisom, inspektor uzima uzorke u proizvodnji, ja bih dodao ili tehnološkom procesu ili na tržištu. Prema tome evo to je prijedlog, dakle jasno je da asfaltna baza ne radi svaki dan nego radi povremeno. Prema tome to je jedan tehnološki proces koji povremeno u tijeku dana izbacuje silne količine čađe i svih ostalih sastojaka u zrak, u najgušće naseljenom dijelu grada poput Slavonskog Broda, a ja vjerujem da ima sličnih slučajeva u Hrvatskoj još. To govorim i zbog toga što u članku 13. je posebno osvrt na buku. Pa ako je buka predmet sanitarne inspekcije zbog čega onda ne može biti i ovo o čemu govorim, dakle zagađenje zraka i vode i ona se može mjeriti poput buke. dakle instrumenti i mjerila kojima se to može mjeriti. Kada govorim o regionalnim dakle inspekcijama, jer se u zakonu u točki, u članku 4. i govori o zaštiti, sanitarnoj inspekciji područja onda to govorim i s razlogom zato što recimo u Slavoniji, ajde konkretno možemo reći i u Osijeku, postoje i GMO laboratorij kako je rekla gospođa Petir, postoje fakulteti poljoprivredni, tehnološki i ostali koji potpuno mogu udovoljavati ukoliko ih jasno registriramo kao takve u svezi rada sanitarne inspekcije, dakle prijavimo, koji potpuno mogu udovoljavati svim zahtjevima moderne sanitarne inspekcije koja je jednaka u bilo kojoj europskoj, Prema tome nema razloga, s obzirom da je to potkrijepljeno evo slučajno ili ne, i u člancima u zakonu, da ne bude i glavni inspektor za Dalmaciju sanitarni jel, glavni inspektor za Slavoniju i Baranju sa jasno svojom ekipom ekipom i pripadajućim sredstvima, informatikom i uvezanošću, umreženošću linkom sa glavnim državnim inspektorom jasno u Zagrebu pri Ministarstvu zdravstva, odnosno u inspektoratu sanitarnom u državi Hrvatskoj. U svakom slučaju ove primjedbe bih volio čuti i šta o njima misle i gospoda u ministarstvu, ali je prijedlog Zakona o sanitarnoj inspekciji napredak. Jasno da je napredak u odnosu na onaj prijašnji zakon i na prijašnji i mislim da će se unaprijediti rad sanitarne inspekcije ako se i primijeni zakon i u ovom obliku, ali bih volio da se i ove primjedbe koje sam dao i ja i kolege zastupnici, uvaže, jasno da bi u tom slučaju ovaj prijedlog zakona bio prihvatljiv za Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Vrlo često u ovoj sabornici svi zastupnici ovoga Doma vole reći da pred nama se nalazi na klupama veoma važan zakon koji je u proceduri koji usklađujemo sa pravnim stečevinama No zaista kod ovog Zakona o sanitarnoj inspekciji sigurno možemo reći da se radi o vitalnom i veoma bitnom zakonu koji zahvaća gotovo sve segmente života, a sve u interesu zaštite zdravlja ljudi. Iz svega iznesenog u izlaganju i predlagača i državnog tajnika i svih predstavnika klubova očito je da ćemo svi u ovoj sabornici nadam se složiti da sadržaj ovog zakona zaista predstavlja gotovo sveobuhvatnu materiju sanitarne inspekcije u društvu. ja ću se usredotočiti i pokušati ponoviti raspravu koju smo imali na Odboru na zdravstvo i zaključke Odbora za zdravstvo pročita i profesor Hebrang, pa samo da vidimo koja je opseg i nadzor koji će vršiti buduća sanitarna inspekcija. Ja ću se pokušati analizirati nekoliko članka. Ako samo pogledamo članak 6. koji je vrlo bitan i ne slučajno stavljen na prvo mjesto, vodeće mjesto nadzora jest nadzor na području sprečavanja suzbijanja zaraznih bolesti, pa tako imamo nadzor provedbe općih mjera za sprečavanje suzbijanja zaraznih bolesti. Primili smo i malo prije zakon koji smo donijeli o sprečavanju gdje se jasno govori da je nadzor dužan osigurati zdravstvenu ispravnost hrane, zdravstvenu ispravnost vode za piće, zatim zdravstvenu ispravnost bazenske vode, vode za kupalište i kompletan nadzor nad vodama u Republici Hrvatskoj. Drugo, osiguranje sanitarno, tehnički higijenskih uvjeta na javnim mjestima, zgradama u sredstvima javnog prijevoza. Također kod nadzora u sprečavanju zaraznih bolesti imamo posebnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, pa tako kaže da nadzor mora biti u ravnom otkrivanju izvora zaraze i putove širenja, laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, prijavljivanje, prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih. Znači sve je to dio jednog nadzora sanitarne inspekcije. Obavezno protiv epidemijsko djelovanje, dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija i naravno ovdje jedna novina kaže da će se vršiti nadzor na sprečavanju bolničkih infekcija. Također vidimo u članku 7. koji propisuje kako nadzor sanitarne inspekcije na području proizvodnje i stavljanja hrane na tržište. tako vidimo da zdravstvenu ispravnost hrane nadzire sanitarna inspekcija, bilo u proizvodnji, bilo prilikom njenog stavljanja na tržište. Vrlo bitno, uvoz hrane bilo radi prerade, dorade ili stavljanja na tržište, nadzire uvjete higijene prostora u kojima se radi sa hranom. Ne tako manje važno, kaže nadzire i zdravstveno stanje osoba koje su u procesu proizvodnje hrane ili u kontaktu sa hranom. Naravno da provedba ovih svih zakona bit će u skladu sa Zakonom o hrani. Osvrnuo bih se na članak 9. koji govori o sanitarnoj inspekciji u području obavljanja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabu opasnih kemikalija. Ako se prisjetimo i ovaj Visoki dom je donio Zakon o kemikalijama, ne manje bitna inspekcija nadzora je kontrola ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, pa tako inspekcijskom nadzoru podliježu uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja kroz Republiku Hrvatsku. I naravno vrlo bitna činjenica nadzora jest nadzor nad zbrinjavanjem otpada ionizirajućeg zračenja, što do sada vrlo često se znalo zloupotrebljavati zbog nedostatka sanitarnih inspektora. Da nabrojimo sve zadaće koje još jesu u raspravi koju smo proveli na Odboru za zdravstvo i ovdje vidim klub HSS-a je posebno naglasio, inspekcijski nadzor na generički modificiranim organizmima. Tako u nadzoru kaže, u rijetkim slučajevima do sada je bilo prilike zbog nedostatka inspekcije da takav nadzor uđe u Republiku Hrvatsku bez evidencije sanitarne inspekcije, a sada jasno u ovom zakonu kaže, nadzor prekograničnog prijevoza GMO-a proizvodi koji sadrže ili potječu od GMO-a i ograničenje upotrebe GMO-a. Mislim da ovim zakonom sanitarna inspekcija dobiva zaista velike ovlasti i koje su joj potrebne da bi mogla vršiti ovaj nadzor. U ovom zakonu detaljno je opisan i ustroj sanitarne inspekcije koji sada prelazi iz Državne uprave u Ministarstvo zdravstva i to mislim da svi smo suglasiti, za pozdraviti da na jednom mjestu imamo centralizirano uz ove sve mjere koje su nabrojane da će na jednom mjestu biti uprava. Jasno u zakonu se nedvosmisleno se ne određuje koja je struktura kadrova, upute na koji način birati sanitarne inspektore. No međutim, ja ću u svojoj raspravi dotaknuti po mojem mišljenju najveći problem implementacije ovog zakona koji smatram da je jako dobar, a to su kadrovi i materijalna sredstva. Naime, kao što je u raspravi i rečeno, višegodišnja primjena važećega Zakona o sanitarnoj inspekciji, te njegova analiza pokazala je mnoge nedostatke naročito vezane u ustroj sanitarne inspekcije, materijalnu opremljenost, sredstva za provođenje stručnih analiza i vještačenja, a naročito nedostatak informatičke komunikacije, informatičke opreme, a usudim se reći educiranosti naših sanitarnih inspektora za radom na računalima. U pojedinim županijama već dulje godina sanitarna inspekcija nema sredstva za uzimanje uzoraka hrane, vode za piće, drugih inspekcijskih nadzora koji se ne vrši nego se procjena donosi na temelju iskustva inspektora. Ovakav način ne provođenja inspekcijskog nadzora dovodi u neravnopravan položaj stanovnike Republike Hrvatske u smislu zaštite zdravlja i osiguranje ujednačenih uvjeta života na cijelom teritoriju. Kako vidimo u predloženom konačnom prijedlogu Zakona o sanitarnoj inspekciji broj djelatnika ili inspektora trebao bi biti najmanje jedan inspektor na 15 tisuća stanovnika. U ovom trenutku po podacima do kojih smo došli, molim državnog tajnika da ispravi ako su krivi, u Državnoj upravi u Republici Hrvatskoj radi oko 70 sanitarnih inspektora Grada Zagreba još 50, to je 120. Po novom zakonu, molim to su podaci koje sam ja dobio, a možda nisu točni, a po novom zakonu na 15 tisuća stanovnika mi bi trebali imati otprilike 350 do 400 sanitarnih inspektora u Republici Hrvatskoj. I sada se ja pitam i vas, a i državnog tajnika, da li možemo s ovim kadrovima i opremom, pa tako imamo i pojedine županije gdje jedan inspektor samo radi ili su dvojica na bolovanju odraditi sve ove zadaće koje smo nabrojili i koje su stavili u zakon. No, dali informatička oprema koje nema ili ne radi na njoj da li materijalna sredstva …/Govornik se ne razumije./… o kojima je govorio gospodin Dorić. No, mislim da je sve to dio koji se relativno brzo može popraviti pa tako vidim da je prijedlogom zakona predviđeno i 80 milijuna kuna za ove namjene u proračunu za 2009. godinu, odnosno u projekciji proračuna jer proračun još nije izišao, što je zaista za pohvaliti da je zakon predvidio i sredstva. No, ali moram reći da onaj dio koji se odnosi na kadrove biti će daleko najteže upotpuniti. Pod sadašnjim uvjetima, naime, kao što sam rekao ja dolazim iz Karlovačke županije i reći ću npr. iz koje županije, i netko je tu spomenuo i Karlovačku pivovaru i Potok, da u ovom trenutku u Karlovačkoj županiji radi tri ili četiri inspektora, po novom zakonu u našoj županiji bi trebalo raditi najmanje 9 inspektora sanitarnih da bi se u cijelosti provodio ovakav zakon. sada zaista i pitam se ja i pitam sve nas ovdje u Visokom domu gdje naći toliki broj stručnih, obrazovnih ljudi koji bi htjeli doći raditi u državnu upravu, odnosno u Upravu Ministarstva zdravstva, budimo realni za plaću 5, 6 tisuća kuna, uz svakodnevno prozivanje, puno puta i neopravdano i medija svih za neučinkovitost svoga rada i naravno korumpiranost. ja doista mislim da je ovo najveći problem s kojima će se suočiti implementacija ovoga zakona. Ja ću vam reći evo ponovo na primjeru i moje županije što je sa visoko obrazovnim kadrovima u bilo kojoj strukturi koje mi želimo da rade u državnoj upravi. U Karlovačkoj županiji mi godinu dana imamo otvoren natječaj za izdavanje građevinskih dozvola za diplomiranog inženjera građevinarstva i diplomiranog inženjera arhitekture. I znate što smo dobili za godinu dana konstantno otvorenog natječaja? Još tri djelatnika su otišla u privatni sektor raditi jer su tamo dobili bolje uvjete i bolje plaće. I mi imamo daleko veći problem. I tako da će i ovaj Visoki dom, ja mislim, u budućnosti morati poraditi na tome da naše visoko obrazovane, stručne ljude koje želimo u državnim službama adekvatno nagradimo i platimo, onda će njihov učinak rada biti daleko veći. Na kraju ipak moram pohvaliti predlagatelja ovoga zakona I ako pogledamo semafor, isto./… koji mogu biti birani, ispričavam se, još dvije rečenice, vidim da je uz doktora medicine sada zaista veliki i široki spektar visokoobrazovnih ljudi koji mogu biti sanitarni inspektori. I nadam se da ćemo taj problem moći riješiti. Apsolutno podržavam ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj zakon koji je ispred nas, bavi se jednom vrlo važnom temom koja se direktno tiče zdravlja građana Republike Hrvatske. Zdravlje je odgovornost svakog građanina posebno a naravno prema sebi i prema drugima. A država u svrhu prevencije narušavanja zdravlja građana ona je dužna između ostalih institucija osnovati čvrstu i kompaktnu sanitarnu inspekciju, te strogo definirati njen djelokrug rada ali također osigurati čvrste mehanizme kontrole kako bi zapravo javno zdravlje bilo u potpunosti osigurano. Sanitarna inspekcija je jedna od nadzornih službi sa najdužom povijesti unutar države, a sjetimo se i Dubrovačka Republika je u svoje vrijeme izradila vrlo efikasan sustav, institucija, načela i pravila o zaštiti zdravlja građana. Naravno da se opasnost za ljudsko zdravlje s vremenom su se povećavale te sanitarna inspekcija je širila svoj djelokrug. Bit sanitarne inspekcije je prevencija eventualnih ugroza, a cilj joj je neprestano usavršavanje i prilagođavanje tehnološkom razvitku društva. Naravno u dosadašnjem radu sanitarne inspekcije uočeni su brojni problemi koji se očituju svugdje i u nedostatku kvalificiranih sanitarnih inspektora, oni su često prepušteni samoinicijativnim postupanjima, nedovoljne su mogućnosti usavršavanja, veliki je problem i nedostatak opreme, isto tako, naravno zbog nedostatka financija. Nažalost i u ovom izvještaju vidimo zapravo, u ovom zakonu u uvodnom dijelu vidimo da u pojedinim županijama koristi se samo jedan automobil na recimo pet inspektora, slaba je opremljenost računala, naravno sve to skupa umanjuje učinkovitost sanitarne inspekcije a naročito u kriznim situacijama. Isto tako situacija je …/Kratki prekid na snimci./… u Hrvatskoj što dovodi građane u nejednak položaj zaštite, odnosno mogućnosti prevencije. Novi Prijedlog zakona o sanitarnoj inspekciji donosi nekoliko novina koje nisu bile prisutne prije. Novim zakonom kao što smo čuli uvodi se središnji informacijski sustav koji naravno bi olakšao daljnji rad sanitarne inspekcije. Promijenili bi se uvjeti zapošljavanja sanitarnih ili inspektora, a novina je također i kažnjavanje i na licu mjesta, što bi trebalo doprinijeti većoj učinkovitosti u radu sanitarne inspekcije. Ovim zakonom, zakonskim prijedlogom uređuje se iznos financija potreban za ujednačen rad sanitarne inspekcije na cijelom području Republike Hrvatske, kao i potrebe nabave, radne opreme, informatičke opreme. Što je i spomenuo gospodin Dorić, brine me što nema točno određen i dio financija koji se tiče i edukacije svih ovih profila koji bi radili kao sanitarni inspektori jer držim da je to vrlo bitno. Predviđa se ustroj sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koji bi trebao doprinijeti kvalitetnoj provedbi zakona i propisa, te kvalitetnijem radu sanitarne inspekcije. Kako se navodi, time se provodi jedan od ciljeva, postavljene strategije za jačanje sanitarne inspekcije u sklopu …/Govornik se ne razumije./… projekta CARDS-a, te ispunjavanja uvjeta uredbe 882. Konzultirati se sa strukom, ne stoji niti navod da je u okviru twinning projekta CARDS 2002. godine strategija za jačanje sanitarne inspekcije u Republici Hrvatskoj explicite određeno da sanitarna inspekcija mora biti organizirana centralno u sklopu Ministarstva zdravstva. Navedena je mogućnost jačanja sanitarne inspekcije u decentraliziranom sustavu uz veću povezanost sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. A isto tako ne stoji navod da Uredba 882 postavlja zahtjev za centralnom organizacijom sanitarne inspekcije pri Ministarstvu zdravstva nego je činjenica da se ovom uredbom traži vertikalna koordinacije te postupanje jednako za sve kao i centralno planiranje i nadzor izvršenja službe kontrole na terenu što se može ostvariti i kroz decentralizirane ustrojbene oblike. Mislim da su to kolege već prije mene spomenuli. A spomenući i više država Europske unije koji imaju decentralizirani ustroj sanitarne inspekcije. To su recimo: Španjolska, Rumunjska, Finska, Irska, Slovačka i tako dalje. Zatim bih se još osvrnula na nekoliko članaka. Kolege su već navodile prije sadržajno. Evo ja bih se osvrnula na članak 13. gdje mislim da bi se trebalo detaljizirati u Zakonu o sanitarnoj inspekciji sve faze recimo postupanja sanitarne inspekcije te ovaj zakon uskladiti sa odredbama Zakona o prostornom planiranju odnosno Zakona o građenju. Zatim spomenuti članak 14. pitam se i ja zašto toliko gradacija ako su svi, višeg inspektora državnih i tako dalje ako su svi pod ministarstvom. U konzultaciji sa strukom osjetila sam jedan hendikep višeg sanitarnog inspektora i sanitarnog inspektora na nivou područnog ureda sa znanjem da jedan mladi zaposlenik sanitarni inspektor početnik koji počinje rad u ministarstvu on postaje odmah viši državni ili viši državni inspektor. Osvrnula bih se na članak 18. koji govori koliko inspektora ide na broj stanovnika. Pa kaže da jedan inspektor ide na 15 tisuća stanovnika. Na primjer Dubrovnik, 60 tisuća stanovnika trebao bi, ne, 5, 6 inspektora međutim u većem dijelu godine stanovništvo se povećava pa se u pojedinim dijelovima povećava i za 80%. Znači moglo bi se pronaći možda druge mogućnosti za broj inspektora. Osim toga nije isto na nivou cijele države. Nije isto kontinentalna i primorska država upravo zbog, dio Hrvatske, upravo zbog ovih navoda do sada. Zatim članak 43. koji govori da se državni službenici zatečeni na poslovima inspekcijskog nadzora u Uredu državne uprave u županijama preuzimaju u Ministarstvu. Pitamo se što je sa ostalim službenicima? Što je sa pravnicima, sa tajnicima, sa administrativnim osobljem? Zatim bih se još osvrnula na članak 6. gdje piše sprečavanje suzbijanja zaraznih bolesti. Trebao bi se definirati što znači pojam bazenskih voda odnosno kako će se urediti nadgledanje i provedba zakona na bazenima s obzirom da nema jedinstvenog pravilnika o bazenima a svaka se županija snalazi na svoj način. od, doduše Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima međutim on se bavi isključivo tehničkom stranom sigurnosti, a ne određuje sanitarne standarde. Na primjer u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji, u dijelu županije radi se po odluci bivše općine Dubrovnik iz 1975. godine s potpuno neprihvatljivim fizikalno-kemijskim mikrobiološkim standardima. Ono što je apsurdno je da recimo u drugim dijelovima nemamo ni to. Postavlja se pitanje koje su mogućnosti, koje su moguće posljedice epidemije i tko bi bio odgovoran? Naravno da treba u Zakon o sanitarnoj inspekciji uvrstiti i stavku o kontroli bazenskih voda. Ali bi bilo uputno i definirati načine i mehanizme kontrole. I na kraju držimo da ovaj zakon nije u prioritetu uske vezanosti uz obvezu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji te smatram da se ne mora donositi po žurnom postupku. Sanitarna inspekcija je jedna od najstarijih nadzornih službi i kontinuirano je na našim prostorima bila decentralizirano organizirana. Nekada po općinama, kasnije u županijama a sada po uredima državne uprave Ovo svakako nije bez razloga jer je nadležnost sanitarne inspekcije u najvećem dijelu vrlo usko povezana sa svakodnevnim problemima života građana i obavljanja djelatnosti fizičkih i pravnih osoba a sve sa aspekta poduzimanja mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi. Naravno treba naglasiti koordinacijsku ulogu središnjeg tijela državne uprave tj. Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i to prvenstveno radi osiguravanja jedinstvenog postupanja u obavljanju sanitarnog nadzora, propisivanje jedinstvenih standarda i uputa za postupanje odnosno osiguravanje sredstava i za efikasnu zapravo provedbu nadzora. Evo hvala lijepo. Hvala lijepa. U 12 i 28 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Jedna obavijest Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održat će tematsku sjednicu povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama danas u 13 i 30 u dvorani Josipa Šokčevića, Mala vijećnica. A sada bi prekinuli sjednicu i nastavili u 15 sati da se omogući broj zastupnika koji bi željeli biti nazočni na pokopu našem kolegu ranijem zastupniku i ministru Njavri. Pa nastavljamo sjednicu u 15 sati sa raspravom gospodina zastupnika Željka Jovanovića.